Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ще коментирам предложенията в чл. 21 от няколко гледни точки. На първо място, по отношение на мотивите на представения законопроект. Запомних това, че единият от мотивите е, че се спестяват средства на бюджета. Когато се спестяват средства на бюджета, очевидно някой друг трябва да ги поеме, да му се вменят. Само че кой, кога и как сметна каква е цената на политическата система и демокрацията? За да твърдим, че спестяваме от нещо, което вероятно или не ни е необходимо на държавата – кой, кога и как сметна това колко струва политическата демокрация? Това е основният въпрос. Разбира се, радетелите за спестяване на средства в предишния нов § 3 отказаха партиите да връщат непохарчените целево пари на годишна база в същия този бюджет. двете е вярно, колеги? Ние сме радетели за спестявания на бюджета, или не искаме да си връщаме парите, които незнайно защо, 27 милиона си стоят по сметки? Няма лошо, че се трупат малки лихви, това е законово, но очевидно са много повече, отколкото трябва. В същото време правим една богата кампания. кампания. Много примери могат да бъдат приведени в този случай, включително и с предложението за детските градини в друг параграф, защото, извинявайте, но бъдещето на децата и благото на децата не може да минава през робството на майките и бащите. Като казвам „робство“ – не се обиждайте. Робството е несвобода. Несвобода да изразиш вота си, желанието си, политическите си убеждения чрез политическа партия. Защо? Защото никой не може да ме убеди, че гласуваното вече разположение от нула или от един лев, както Вие пледирахте, е достатъчно, за да си на върха на вълната като разход на годишна база и срещу нула или един лев да чуеш какво ти казва избирателят. Втората гледна точка, по която искам да коментирам – чл. 21,

От предложението на страница 3, където Комисията подкрепя по принцип предложението на Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски и Йордан Цонев. За това говоря. Всъщност кой ни дава право това, което спестяваме от бюджета, да го вменяваме като разход на политическите партии? Подобна промяна, колеги, означава имаш един разход за 30 – 40 млн. лв. годишно, моля много внимавайте и имайте предвид, че този разход трябва да бъде за бизнеса. Нали нямаме и капка съмнение, че моделите, защото след малко ще се спра и на цитирания американски модел като пример, моделите, които ще бъдат прилагани към бизнеса, на който се вменява да се грижи за политическите партии, ще бъдат два в две различни разновидности – пълна данъчна проверка, проверка на физическо лице за тези, които не финансират управляващите, или тези, които, не дай си Боже, неправилно финансират някоя опозиционна или извънпарламентарна партия. Разширявам тази тема – а какво ще се окаже, уважаеми колеги, ако най-големите дарители на партиите или на управляващите, са тези, които печелят най-много обществени поръчки, включително с европейски средства? Макар че те вече не са необходими. С Постановление на Министерския съвет № 240 около 4 млрд. лв. са раздадени за две години в нарушение на Закона за бюджета и без санкция на Народното събрание. В каква ситуация ще се окажем, ако именно тези, които се нуждаят от лицензи, сертификати, разрешителни, комплексни разрешителни, квоти, са и най-големите дарители? Тогава се опасявам, че това, което Комисията ГРЕКО през 2012 г. говори в Петдесет и седмия си мониторингов доклад с изричната препоръка България да обърне внимание и да не допуска финансиране от юридически лица, ще стартира наново този мониторингов подход. Завършвам с това, което исках да коментирам. Намерих кой е авторът. Няма американски модел. Не може на 4 юли да сравняваме чалгата с джаза.

Реплики? Не виждам. Господин Симеонов, заповядайте да направите редакционните си поправки.

в ал. 1, т. 2 накрая се добавя: „които имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим“.

Какво да чакам? Това не е изказване. Това е процедура. Има редакционната поправка, която искаше да направи господин Симеонов, когато правеше изказването си, така че преминаваме към гласуване.

Искате да кажете нещо по този текст? Добре, заповядайте, господин Попов. Ще дам едно изказване по текста, защото всички имаха право да влезнат и да разговаряме, когато правихме текстовете.

току-що беше направено предложение за нов текст в предложения законопроект. Той не е бил обсъждан, не е дебатиран. Ние спряхме дебата до предложението на Валери Симеонов, до новия текст и сега следва да го продължим. Това е изцяло нов текст с различни доводи и различни изказвания до този момент. Затова, моля, дайте възможност на колегите в залата да се изкажат по това предложение. То е допълнително и има коренна разлика от сега съществуващото, или пропуски. Така че е редно, допуснете… Няма да Ви ухапем

точката, която се променя в материала, не знам дали е пред очите Ви, пише „се отменя“. Тоест редакционното предложение е включване на цял един нов абзац. Колегата господин

…е в рамките на това, което през цялата сутрин се опитвахме да Ви кажем, а именно финансирането на юридическите лица. Това, което сега се описва като забрана, е единствено, че не могат да финансират юридически лица, които имат просрочени задължения, забележете просрочени, което е различно от това, което е в първия материал – непогасени. И второто е юрисдикции с преференциален данъчен режим, тоест регистрирани офшорни компании. Това, което ние сутринта Ви обърнахме внимание – не трябва да могат да финансират юридически лица, които изпълняват обществени поръчки, които са с концесионни договори, които изпълняват основно дейност под лицензионен режим.

Освен това, уважаеми колеги, написан текст за няколко минути. Много по-често срещана търговска дейност в България не е от лица, регистрирани в офшорни офшорни зони. В България търговско дружество се регистрира с 2 лв. капитал, но неговият собственик може да бъде в офшорна зона. Елементарно! Затова смятам, че текстът не може да бъде приет така. Не се коментират търговски дружества, както Ви казах, изпълняващи обществени поръчки, концесии, лицензионен режим, неправителствени организации, водещи вредна политика към България, физически лица, роднини, близки

Уважаеми колега Милков, Вие правилно казахте и изредихте възможностите, но така предложен текстът отваря още една голяма възможност. В него е записано: „юридически лица, регистрирани в офшорни зони“, това обаче не означава, че едно юридическо лице, регистрирано в Търговския регистър в България, съсобственик на друго юридическо лице, регистрирано в офшорна зона няма да има право да финансира политически партии ще може да ги финансира. А кой е собственик на тази офшорна фирма – дали това е терористична организация, дали е някаква религиозна институция – това само Господ знае.

само оплюване на всякакви други предложения с цел непоемане на каквато и да е било отговорност. Вие заехте ли позиция по този закон – било за размер на субсидията, било за нещо друго? Направихте ли конкретни предложения? Не. През цялото време слушаме едни обтекаеми приказки. Дадено Ви е нареждане да бавите колкото е възможно повече и по този начин да покажете на избирателите, видите ли, колко защитавате позициите си, но Вие нямате позиция, която да защитавате. През цялото време Вашата позиция беше само „против“. Ама, тя е такава по всички други закони! Тук още един път показахте истинското си лице. Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Милков, репликата ми към Вас е, че не успяхте да кажете на дамите и господата, че ние сме против частното финансиране, и всякакви врътки, които се опитват да правят, не променят въпроса. Също така не успяхте да им обясните, не успяхте да им обясните, че това, което се опитаха да направят за 15 минути, доказа правотата на нашата теза, че забраната за финансиране от юридически лица трябва просто да остане. Те се опитаха да вкарат рестрикции и излязоха ред въпроси, които нямат отговор. А те нямат отговор, защото първоначалното решение – това е записано в Закона за политическите партии, към този момент е правилното, и налагайки грешно решение със всякакви финтифлюшки, то си остава грешно. Пропуснахте също да им обясните, че те на думи непрекъснато се борят с определени мониторинги за механизми, с които ни наблюдават от чужбина, тъй като не изпълняваме критерии. И докато се борят, пропускат там един момент – въпроса за необратимостта на даден процес когато сме постигнали нещо като държава, да не се връщаме назад. Благодарение на усилията на много хора през десетките години, постигнахме прозрачно финансиране на политическите сили. С това, което правят, ни връщат назад. И вместо да отменят един мониторинг, ще ни върнат друг,

че: „трябва да се въведе изрична и последователна правна рамка относно забраната за дарения от юридически лица в контекста на финансирането на дейността на партиите“. Изрична и последователна правна рамка! В момента нашата правна рамка е изрична и те я правят непоследователна. (Ръкопляскания от Дуплика ще имате ли, господин Милков? Уважаема госпожо Председател, уважаеми репликиращи! Разбира се, че изказването ми събира в себе си шестте часа говорене, с това започнах – че този текст тук е ключов и в него се прицели цялото говорено от сутринта – всичките предупреждения. Дали говорим общи приказки? Аз обсъждам конкретен текст,

и свободно финансиране от юридическите лица при всичко, което чухте, при всичко, което сте чели? Абсолютно съм убеден и за докладите на ГРЕКО, и за всичко. Хората казват как трябва да се финансират партиите. И на инат, на инат, на инат отново, просто защото така сме решили. Бяхме много конкретни и съм абсолютно убеден, че това, което правите в случая, всяка една от партиите знае, че е грешно. Не мога да разбера защо продължавате да упорствате?! Това е дупликата ми. Убеден съм, че може би много скоро ще изпаднете в обратното положение – да гласувате обратно. Това е вредно. После, разбира се, няма да станем да кажем: казахме Ви. Просто е вредно, не го правете!

гласуване неподкрепеното предложение за § 2 по т. 2 на народните представители Валери Симеонов и Христиан Митев.

гласуваме редакционната поправка на господин Симеонов

въвеждаме нов данък върху българските фирми. Ви, от управляващите, които искате да имаме по-малко администрация и по-малко данъци, де факто в момента нарушавате своята предизборна програма, защото въвеждате нов данък. И това е данък корупция, данък за всяка фирма, която не подпомага управляващите, не финансира управляващите в предизборна кампания, и съответно ще има цялата административна тежест. Всички институции ще бъдат на шията на всеки, който посмее да не даде някой лев на управляващите – легално или нелегално. Ето това се случва с този член, с този параграф, който днес гласувахме. Днес българските граждани трябва да знаят, че създадохме нов данък

Гласувах „против“, защото ги няма обещаните механизми за това, че ще има прозрачност във финансирането на партиите с изменението на модела. Не може да посочите нито един текст от току-що приетия параграф с измененията на Закона за политическите партии, където да има някакъв нов, сигурен механизъм относно новия начин на финансиране на политическите партии. Няма го! Гласувах също против, защото се връщаме на нещо, което вече е добре известно

като те само да плащат режийните си разходи – нищо повече. Ние трябва открито да кажем пред нашите избиратели: от едно място вземаме, от друго място – задължаваме други да дават. Искам да кажа, че даваме един механизъм на местната власт, който да не бъде равнопоставен към партиите на местно ниво. Това направихме. Благодаря Ви за вниманието. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги законодатели! Гласувах отрицателно, защото с предложените изменения се засяга друг закон – Законът за политическите партии. Не че през Закона за бюджета не са правени изменения в други данъчни закони, но те касаят приходната част

а остава поправката в Закона за политическите партии. Струва ми се, че това противоречи на конституционни разпоредби. Това е моят резерв към изменението и мисля, че с този текст, така както беше предложен, нарушихме Закона за нормативните Благодаря Ви, уважаеми господин Жаблянов. Госпожо Стоянова, продължаваме с Вашата презентация.

4. В чл. 169: а) в ал. 1 след думата „физическо“ се добавя „или юридическо“, а след думата „лице“ се добавя „или едноличен търговец“; б) алинея 3 се отменя.

„(2) Договорите с политическа партия се прекратяват, когато съответната партия престане да отговаря на условията за предоставяне на държавен имот, определени с отделен закон, както и в случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона за политическите партии.“ § 5. В Закона за общинската собственост правят следните изменения и допълнения: 15а: „Чл. 15а. (1) Договорите с политическа партия се прекратяват, когато партията придобие в собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване, престане да отговаря на условията за предоставяне на общински имот, определени с отделен закон, както и в случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона за политическите партии. (2) Правоотношенията се прекратяват със заповед на съответния кмет, в която се посочва основанието за прекратяването на правоотношението, събраните доказателства и срокът за опразване, който не може да бъде по-дълъг от един месец. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 15, ал. 5.“ 4. В чл. 18, ал. 1 думите „ал. 4, 5 и 6“ се заменят с „ал. 5 и 6“.“ Госпожо Председател, във връзка с приетите по предходния параграф предложения за корекция на текста

168: а) в ал. 1, т. 2 накрая да се добави „които имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим;“.

принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за изменение в Закона за семейни помощи за деца. Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект. Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

за изменение в Закона за данък върху добавената стойност. Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект. Предложение на народния представител Корнелия Нинова за изменение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.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

Това е единственият начин – да направим наши предложения на второ четене. Конституцията не ни вменява правото да предлагаме актуализация на бюджета. Когато Вие, управляващите, предложите актуализация на бюджета, как ние да се включим в тази актуализация на бюджета? Трябва да гадаем какво ще вкарате, за да можем и ние да го предложим ли?! Най нормалното е на второ четене да направим съответни предложения, така че този дебат да не бъде единствено и само – как ще ликвидираме опозицията. В крайна сметка трябва да мислим и за българските граждани. Това, което сме направили ние, като опозиция, са именно конкретни законопроекти – за ДДС, за семейните помощи за деца, законопроекти, които са добри за българското общество. При положение че има толкова голям бюджетен излишък, смятам, че е нормално да имаме жест и към тези деца – не само в І клас, ІІ, ІІІ, ІV клас. Имаме огромен демографски срив – ние изчезваме като нация.

Ще подложа на гласуване предложението на Комисията за неразглеждане на всички изброени предложения, тъй като те са извън обхвата и принципите на приетия на първо гласуване законопроект. Моля, режим на гласуване.

Законът влиза в сила от 1 юли 2019 г.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 6. Моля за процедура, господин Председател. Правя редакционно предложение, тъй като днес е 4 юли,

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Аз също имам редакционно предложение. Това, което направи госпожа Менда Стоянова, не почива на някаква логика. „От деня на обнародването“ – не знам защо е това бързане или по-скоро знам. То пролича тук, в тази зала, днес – да се смаже опозицията, да се потисне демокрацията. Бързате очевидно с влизането в сила на този закон. Вокацио легис е поне три дни след обнародването, най-малко. Защо от деня на обнародването? Няма мотиви! Няма мотиви за това бързане. Всъщност ние ги чухме тук днес, но по съществото си те не са такива, които да оправдаят влизането в сила от деня на обнародването. Мотивът е, както казах, да се смаже българската опозиция. Предлагам следния текст: „Законът влиза в сила от 1 октомври 2019 г.“ Мисля, че това е резонно, нормално – последното тримесечие на съответната година, дори финансово обосновано.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Естествено, и за нас, „Движението за права и свободи“, има значение откога Законът влиза в сила, защото тук става въпрос не само за субсидиите. От „Движението за права и свободи“ направихме предложение спрямо създаването на фонд за строителство, ремонт и обучение в детските градини. За нас децата на България са от съществено значение би трябвало да се учреди със спестените средства от субсидиите на политическите партии, съответно от излишъка на държавния бюджет. бюджет. Направили сме нужните консултации с Политическа партия ГЕРБ и ДПС, където те също подкрепиха създаването на този фонд, но уви – това не се случи. Естествено, използваха приоми, парламентарни трикове и не позволиха това да се случи. С тези формални парламентарни техники ГЕРБ отхвърлиха нашето предложение и по този начин попариха надеждата на българските деца, а съответно попариха и надеждата на техните родители, защото чрез детските градини, чрез създаването на този фонд ние много бързо щяхме да върнем родителите, тоест майките в нашата икономика, в нашето социално стопанство. Призовавам Ви, уважаеми колеги от всички политически партии,

Ахмедов. Има ли реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване редакционната поправка, направена от народния представител Менда Стоянова. Гласували

Добре. Ще подложа на гласуване и втората редакционна поправка на народния представител Филип Попов. Гласували

Гласували 160 народни представители: за 101, против 57, въздържали се 2. Предложението е прието. С това завършихме и второто гласуване на Законопроект

съобщенията за парламентарния контрол на 5 юли 2019 г.: 1. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на четири въпроса от народните представители Валентина Найденова – три въпроса; и Филип Попов и Цветан Топчиев; и на едно питане от народните представители Георги Йорданов, Георги Михайлов, Анелия Клисарова, Илиан Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Георги Гьоков.

и на едно питане от народните представители Светла Бъчварова и Иван Валентинов Иванов. 4. Министърът на правосъдието Данаил Кирилов ще отговори на един въпрос от народния представител Валентина Найденова. На основание чл. 96, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на въпрос със седем дни са поискали: - заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов – на един въпрос от народния представител Николай Цонков; министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на два въпроса с писмен отговор от народния представител Жельо Бойчев; - министърът на икономиката Емил Караниколов – на един въпрос от народния представител Никола Динков; - министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на един въпрос от народния представител Виолета Желева; министърът на вътрешните работи Младен Маринов – на два въпроса от народните представители Веска Ненчева; и Георги Йорданов и Илиян Тимчев. Поради отсъствие на народен представител по уважителни причини се отлагат отговорите на: - един въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов; - един въпрос от народния представител Георги Михайлов към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев; - три въпроса от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев – два въпроса, и към министъра на околната среда и водите Нено Димов – един въпрос. Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на финансите Владислав Горанов и министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Поради пътуване в чужбина в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на културата Боил Банов. Следващото редовно пленарно заседание 2019 г., петък, от 9,00 ч. съгласно приетата Програма за работа на Народното събрание. Закривам заседанието.